da će ostati upamćeno i upisano da je najteži zakon koji smo ikada doneli u ovoj Narodnoj skupštini bio Zakon o visokom obrazovanju, kako bi ispunili zahteve studenata u plenumu.Još jednom pitam opoziciju – šta imate toliko protiv studenata? Što toliko ne želite da se ispuni njihov zahtev? Mislila sam da ćemo makar o tom zakonu zajedno razgovarati, debatovati, da ćete glasati za to da se nađe na dnevnom redu, da ćete pustiti makar to da uradimo, pa onda praviti haos. Ali, ne, vi u stvari ne želite da se usvoji Zakon o visokom obrazovanju. Vi ne želite da se usvoji i ispuni četvrti zahtev studenata.Nikada na teži način nismo usvojili jedan zakon, ali utoliko će biti veća pobeda kada ga usvojimo i da proslavimo zajedno sa studentima to.Idemo dalje.Reč ima Svetlana Milijić.Izvolite. Zahvaljujem uvažena predsedavajuća Narodne skupštine Republike Srbije.Htela bih da da se izvinim građanima Republike Srbije. izvinite, dragi građani Republike Srbije, izvinite deco, izvinite studenti, što danas morate da slušate i da gledate ovaj teroristički akt od strane Kurtijevih sledbenika, a ne da se zajedno radujemo izglasavanju zakona koji će poboljšati životni standard kako profesora, tako studenata i mladih.Ovo što čujete, građani Srbije, preko puta, ove trube, to je zov divljine,

ali Srbiju zaustaviti ne možete. Građani Srbije, znate li šta njih boli? Pa njih boli 10 autoputeva, nove fabrike, kilometri pruga,

mi iz pristojne Srbije, svedoci ste da duvajući u trube i opstruišući rad Narodne skupštine oni ne žele da se usvoji ovaj zakon, ali nećemo im to dozvoliti.

ne samo da nije dozvoljeno i nedopustivo, već je krajnje i nemoralno i nenormalno. Mržnja, netrpeljivost, nezadovoljstvo, nemir u duši, to je ono što njih odlikuje.Prosto, ne verujem da neko može biti protiv mera koje znače bolji život. Proći će vreme i stidećete se tek ove stvari koje danas činite i radite i čime se bavite. Pa znate, to se ne radi ni na ulici, ni na tribinama. Ostaće zabeleženo da ste 4. 2025. godine izazvali skandal i pokušali rušenje ovog doma.U 10.37 časova niste udostojili studente, odbili ste glasanje da se na dnevnom redu nađe izmene Zakona o visokom obrazovanju. Niko iz opozicije nije glasao, a svesni ste da je to četvrti zahtev studenata i vi sami to ističete. Bilo je 144 glasova za zahvaljujući poslanicima vladajuće koalicije.Predložene koalicije.Predložene izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju sigurno će doprineti unapređenju dostupnosti visokog obrazovanja. Kako? Na koji način? Tako što će se trošak školarine umanjiti umanjiti za 50% samofinansirajućim studentima i to na taj način što će im Republika direktno iz budžeta refundirati taj iznos. Takođe, unaprediće se kvalitet visokog obrazovanja kroz veće izdvajanje iz budžeta za rashode za zaposlene i materijalne troškove, a takođe doprineće se i većoj autonomiji visokoškolskih ustanova.Šta je opšti cilj? Opšti cilj jeste povećani kvalitet nastave i učenja. Obuhvaćene su izmene odredaba koje se odnose na radno-pravni status nastavnika verske nastave,

Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao meru podrške mladima za kupovinu prve nepokretnosti, prve nekretnine. Šta će se njime obuhvatiti? Njime će se povećati mogućnost mladima da dođu do svoje prve stambene nepokretnosti i brže i lakše reše jedno od najvažnijih životnih pitanja.Omogućava se kreditiranje mladih koji su zaposleni, kao i oni koji su zaposleni na određeno vreme, onih koji nisu zaposleni, kao i onih koji se bave samostalnim delatnostima. Predloženo zakonsko rešenje će u mnogome uticati na mlade od 20 do 35 godina starosti, ali i na građevinsku i na građevinsku industriju i na ekonomiju uopšte.Možete da vređate, da vičete, da dobacujete, nema problema, ali nadam se da imate još nešto ljudskosti i kvaliteta u sebi, sem krvi u očima i želje da nekome skinete glavu. Ponašate se kao horda divljaka. Danas su povređene tri koleginice, jedna u osmom mesecu trudnoće i Boga molim da budu dobro.Osetio dobro.Osetio sam potrebu da se javim, jer ne želim ni jednog sekunda da budem odgovoran za nešto što smatram da može da bude pogubno, a ono što kolege iz opozicije, na žalost rade.Dijalog je bio od kad je sveta i veka od veka, intelektualaca. danas je kriza dijaloga prisutna više nego ikada. Nećemo vam dozvoliti, nećemo vam popustiti, neće vam proći nikada,

da zakon nijedan nismo teže usvajali u ovoj Skupštini.Predsedavajuća, šta je razlog za to? Imate ih tamo, izmereni su na tasove, ispali su laki. Izmereni su, na izborima, ispali su laki. Izmerili su ih studenti, ispali su laki i ovde u plenumu smo ih izmerili i kao uvek ispali ste laki. Jednostavno postavlja se ozbiljno pitanje dame i gospodo koga vi mislite da predstavljate u ovom trenutku?Ne

i tu je predsedavajuća koren svog ovog problema. Kako je stalo finansiranje, kako se smanjio fond iz kojeg su dobijali pare, sada moraju da se takmiče. Ostalo ih je isto, ali fond para koji im je dolazio daleko je

Nije vam preneo? Nije ti to preneo Jeremić? Izvini, što od mene saznaješ taj način.Pare su vam stale i sada ste u problemu. Sada više ne možete čak ni da se pravite da nekog predstavljate. je Siniša govorio ovde o tome kolika je sada prosečna plata u Republici Srbiji. Niko od vas za normalnu platu u životu nije radio. Vlada Jelić ponajmanje od svih. Vlado, institucije su konačno i svaki Novosađanin se najiskrenije nada da ćemo konačno saznati šta se nalazi iza zidova one dobro zaštićene vile vile na Adamovićevom naselju, a pogotovo se nadamo da ćemo možda saznati kako se izgradio Vlada i od čega. Ima nade za sve naše još uvek, što se toga tiče.Danas, ovih dana u Skupštini se nalazi zakon koji će omogućiti građanima Republike Srbije od 20 do 35 godine da sa kamatom od 1% i sa učešćem od 1% kupe sebi nekretninu. Nešto što je vas misaona imenica, obzirom da kao što smo čuli, Miloš ima pet stanova u Beogradu, ne tiče ga se. Ima kod vas ljudi koji su dobijali po 400.000 evra godišnje od USAID-a. Saznaće se i to ko je. Sada kada su institucije krenule konačno da rade, američke institucije, da budem apsolutno iskren i to mi je drago da je njima najviše stalo do toga da saznamo koliko je koja inicijativa dobijala koliko para, gde su te pare najbitnije završile.Dame i gospodo, zadnjih dana mene uopšte ne čudi ovo što se dešava trenutno u Beogradu. Posle onog u Senti što je uradio onaj vaš drogirani, pijani, što je napao Sašu Sedlara u Senti ovo me uopšte ne čudi, ali ono što me je tada začudilo što ga je sud pustio odmah. Ni 24 časa čovek nije bio u pritvoru i zato ste danas u Senti imali protest ispred suda. Ne, više nikog vi ne predstavljate. Ljudi sada protestuju protiv onih sudija koje ste vi postavljali.Šta ljudi tačno misle o vašoj politici, najbolje se videlo u Inđiji. Da li je vama jasno da su odbornici opozicije krenuli da vas napuštaju? Devojka iz Inđije izašla je iz opozicione odborničke grupe, prešla u SNS. Ljudi, uništili ste svaku politiku koju ste imali, uništili ste i zatrli ste i one politike koje su vas učili da treba ovde da gradite. Od vas bolje opozicije nema. Vi ste pokazatelj svega onoga što je bilo loše u Evropi, što je bilo loše u Americi. Ta vaša politika nije prošla niti će proći i mogu da kažem samo da mi je drago što su vam pare konačno stale sa zapada. Sada će se videti ko je jedini koji je ostao da vas finansira. Jedini čije ste metode preuzeli. Iskreno se nadam da ćete ih malo makar usavršiti.Tako da, dame i gospodo, ostaje vam samo da probate da da nađete nešto novo, neke nove ideje, a ne da reciklirate Aljbinove stare ideje. Hvala vam.Narodni poslanici opozicije, da li želite reč pa možda da duvate dvadeset minuta? Ne? Možete 20 minuta da trubite uživo u programu da svi ljudi vide sve vaše kapacitete. Ne želite? Sramota vas je? Dobro, i treba da bude.Idemo dalje,

njoj da dođe do svog stida? Zar vas nije sramota? Stidite se. Nemojte da pričate o nasilju u Duboni, o nasilju na ulicama

skladu sa vašom profesijom. Dubok naklon. Hvala vam mnogo. Hvala vam na poziv za dijalog i hvala vam što ste apelovali na makar osnovno kolegijalno poštovanje.Za 8. mart možemo očekivati od Miloša Jovanovića da kupi nekoliko suzavaca, pa da krene da juri žene ulicama da ih prska. Da,

teroristička banda. Vi ste, pa dobro, bogati i bahati. To ide zajedno. Ne znam samo zašto toliko mrzite studente. Studenti, ne brinite se, pobedićemo mi zajedno. Usvojićemo mi ovaj zakon i borićemo se mi dalje.Idemo dalje. Da kažem građanima Republike Srbije da postoje političke razlike među opozicijom. Shvatila sam to danas kristalno jasno. Taj Zeleno-levi front, oni koriste samo pištaljke. A ovi Đilasovi i Jovanovićevi su bogatiji i koriste vuvuzele. Tako da, tu politička razlika postoji, ovi su samo na pištaljkama.Idemo dalje. Završićemo gluvi, ali šta je sluh za Srbiju?

ili ste odneli nekoj humanitarnoj organizaciji možda? Nemate. Pa neka vam kupi Đilas. Pa ima Đilas pare za šok bombe. Uzmite još. Kupite ih još.Idemo dalje. Neće, Đilas se buni, neće da da pare za šok bombe. Pa ko vam je dao, bre? Pa ko vam je dao pare za šok bombe? Ko je kupio šok bombe? Ko je kupio suzavac? Znam da nije Đilas, on ne da pare. Samo za sebe. On voli da uzme, ne voli da da. Ajmo dalje.Nenad Krstić,

opozicije.Dolazim sa juga Srbije i meni jedino što ne smeta, to je da Marinika može malo jače sa ove daire, jer Koštana potiče iz Vranja, ja sam blizu tu, pa mi i ne smeta. Ona može i do ponoći, tako da to mi i ne smeta, može da pojača Marinika, nije problem.Što se tiče Zorana koji dolazi sa juga Srbije, sram ga bilo, i njega i njegove sede kose. Zna li Zoran šta su narikači? Narikači su bili u turskoj vojsci, koji su lažno narikivali u Kumanovskoj bici i izginuli svi do poslednjeg. to će on i njegova grupacija tako otići u politički ponor. Narikači su bili u Kumanovskoj bici, koji su lažnu tursku vojsku odveli u drugi pravac i potučeni do nogu. E, to ćete Zorane ti i tvoji iz DSS. Nema više srpskih generala da isporučujete. Nema više srpskih oficira koje ste dali. Čuli ste sada da se udara na Republiku Srpsku, na Milorada Dodika, pa mislite da se opet malo vratite, jer će opet nešto da vam daju da možete da isporučujete naše heroje i naše Srbe, nebitno da li bili sa ove ili one strane Drine. Neće da može.Aleksandar Vučić je jasno i glasno rekao – neće da vam da Srbijom da upravljate, jer narod je rekao drugačije. Narod je rekao drugačije. A vi možete da duvate do sutra, jer nećete ništa postići. Već koliko za par dana na stotine hiljada mladih imaće prilike da bude pod svojim krovom. Već nekoliko stotina hiljada zaposlenih u prosveti imaće bolja primanja,

ostalo što vam treba, tu je Đilas da vam kaže kako bi moglo nešto i da se ukrade, ali nemate priliku.Znam odlično, Zorane, znam, znam da ti samo znaš da duvaš. Znam, upravo tako. Jače, Zorane, Nije te sramota. Možeš i da se vratiš na jug Srbije. Koliko dece ne ide u škole zbog vašeg javašluka? Mislim da je Srbija danas videla i čula sve što treba da vidi.Udarati na trudnice, udarati na žene, koleginice poslanice, sramno je. Sramno je što radite. Svi mi težimo, prvenstveno imamo danas zakone u proceduri koji se tiču mladih da stiču nova znanja, da prosveta može da nastavi sa radom, da deca čekaju školsku godinu kako valja. Ali, vi nemate podršku studenata i vama nije stalo da se ništa usvoji zato što vas je „Proglas“ progonio i sada vam je cilj da se ti zakoni ne donesu, jer će studentski zahtevi biti ispunjeni, a vi opet nastavljate da duvate, jer za drugo ne znate.

sedam sati da možete da vrištite i pištite. Hajde, ljudi, da radimo.Goran Nikolić,

ja sam iskreno planirao nešto sasvim drugo da govorim danas kada sam se pripremao i javio za reč za ovu Skupštinu. Dosta bitnih predloga zakona je na dnevnom redu današnje sednice, ali nažalost ovo što smo danas videli, ovo što smo danas doživeli, ja iskreno ni u snu nisam mogao da sanjam da može da se desi, da u 21. veku

tri narodne poslanice, pri čemu je u pitanju i jedna žena, jedna buduća majka koja u 44. godini se bori veštačkom oplodnjom za svoje potomstvo. Ja ne znam da li imate grižu savesti. Da li Miloš Jovanović će moći nakon ovoga da zaspi, a nadam se da će nadležni organi reagovati i preduzeti sve u skladu sa zakonom.Danas je na dnevnom redu tačka Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokoškolskom obrazovanju. Zakon koji daje daleko bolje uslove visokom obrazovanju, školstvu, obrazovanju generalno i studentima. Zakon o subvencionisanju kamata za kupovinu prve nekretnine za mlade, mlade studente, mlade ljude od 20 do 35 godina. To su tačke dnevnog reda za koje sam stvarno verovao da ćemo svi razgovarati i da ćemo jednoglasno usvojiti. Nažalost videli ste da ovi iz opozicije čak nisu glasali ni za uvrštavanje ovih tačaka u dnevni red.Na red.Na kraju, kao moj prethodni govornik koji je rekao – ja dolazim sa juga Srbije i stvarno me je sramota što je ovaj jedan duvac, duvator ili kako bi mi sa juga rekli

ima preko 50% podrške, oni su tamo na nivou statističke greške. Živeo jug Srbije, živo Pčinjski okrug, živeo Aleksandar Vučić. Nemojte tako narodni poslaniče, možda je ovo početak jedne velike koalicije ujedinjenih duvača, velika koalicija, ja vidim u najavi, ujedinjeni duvači.

ništa drugo ni ne zaslužuje. Ne postoji način da se ovo sakrije, ne postoji način da se ovo nekako gurne u drugi plan. Ovo je slika gde to biće prska biber sprej lice ili suzavac u lice Sonji Ilić iz Gračanice, trudnici u osmom mesecu trudnoće.To biće se hvali kako je išlo u 63. padobransku, to biće se hvali da je studiralo i završilo na Sorboni. Da li su ga za to učile 63. padobranka i Sorbona, da ženama prska biber sprej u lice, da trudnici u osmom mesecu prska biber sprej u lice? Ne postoji način da ovo zaboravimo. Nema načina da preko ovoga pređemo, ni da oprostimo. Ovo ste vi, svi vi, vi, svi vi, i ti, i ti ološu, i ti Marseniću, i ti, svi ste ovo vi. Trudnici u osmom mesecu biber sprej u lice. To ste vi, to je vaša vaša stranka. Bitange i ološ, ne bitange i ološ, to je deminutiv za njih, to je umanjenica. Ovi ljudi tamo, ona bića tamo, to je ono što ostane kada se septička jama prelije. Trudnici u lice biber sprej, u osmom mesecu trudnoće, trudnici u lice biber sprej. Sram vas bilo. Ali šta to vama znači kada vi za sramotu ne znate.

Nešto ste dobro uradili za ovu državu, ali neoprostivo je da napadate trudnicu.Sanja Milošević. Zahvaljujem poštovana predsedavajuća.Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, građani i građanke Republike Srbije, danas imamo priliku da vidimo uzrujanu opozicionu masu koja u nedostatku nedostatku argumenata i izbegavanja debate koristi sva sredstva za nasilno delanje, narušava kredibilitet najvalidnijeg plenuma, Narodne skupštine Republike Srbije, ruši Ustav, ugrožava telesni integritet svojih kolega. Sramno je sve ovo što radite, sramno i licemerno da se pozivate na borbu protiv nasilja vi, koji prvi činite nasilje. Vi jedino možete biti lideri nasilničkog, destruktivnog i beskrupuloznog ponašanja.Niko od predstavnika parlamentarne opozicije nije glasao da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Nije ni čudo, ljuti ste. Tako je, ljuti ste jer vas studenti ne žele, građani na izborima vas nisu želeli, studenti

a nesreće i nemili događaji koji su se desili nikako ne treba da budu okidač za skupljanje jeftinih političkih poena, što vi sve vreme radite. Vama je ovo poslednji vapaj za ministarska mesta

Konkretno, usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju doprinosi se unapređivanju dostupnosti visokog obrazovanja time što će se trošak školarine samofinansirajućih studenata refundirati za 2024/2025. godinu za 50%, a za narednu godinu biće izdvojeno još 18 milijardi dinara za obrazovanje.Kada je reč o Predlogu zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mere podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine, reč je o projektu koji je jedinstven i verovatno Ovo je sve samo nije socijalna mera. rezultat odgovorne politike, politike koju vodi predsednik Republike Srbije, Aleksandra Vučić. U vezi toga u danu za glasanje podržaću set zakon.Samo za kraj želim da kažem, građani upamtite ovo. Lojalnost prema državi nije samo obaveza, već izražavanje dubokog poštovanja prema zajedničkim vrednostima, istoriji i ljubav prema domovini i nije uvek ono što daje, već u onome se ogleda što mi kroz svoje postupke činimo da ona postane bolje mesto za život svih nas. Živeće srpski narod, živeće Srbija. Živela Srbija.

je zadovoljstvo razgovarati na temu koja znači ulaganja u budućnost i bila sam uverena, vrlo iskreno, da ćemo danas imati dijalog, pa makar onakav kakav smo imali na Odboru za prosvetu, u ovom visokom domu.

i zbog čega je i on i njegova družina promenila stav, pitanja su na koja građani Srbije verovatno imaju prilično jasan odgovor. Htela sam samo da vam kažem da od 25. jula 2024. godine, intenzivno radimo na pripremama izmena i dopuna zakona o visokom obrazovanju, a u završnoj fazi, potpredsednik Vlade, Siniša Mali, ali smo dobili neposredni zadatak da sa svojim saradnicima privedemo kraju ove aktivnosti, uzimajući u obzir i četvrti zahtev studenata koji su u protestima.

i njihovi saradnici, i njihovo pitanje je bilo šta su garancije da ćemo mi zaista relativno brzo usvojiti usaglašen tekst i da će on imati vrednost izglasane normative.Rekli smo ovo što danas i radimo, da za nas nema prepreke da ćemo to uraditi, jer nam je budućnost i svi oni elementi o kojima ste vi uvaženi narodni poslanici danas govorili, jedan zadatak koji prosto i o kome ne moramo se ni dogovarati, o investicijama, budućnost je nešto što nam je zaista ne samo politička i moralna obaveza, na kraju i radna obaveza, poslanicima, nego je negde duboko u našoj duši, u našem

u sopstvene ideje i sopstvenu poziciju naših kolega, uvaženih, sa ove strane, ili je to njihova želja da ruše Srbiju, biće da je ovo drugo i izražavam veliko žaljenje i zadovoljna sam što je većina u ovom domu u skladu sa očekivanjima studenata, spremna da radi čak i u ovakvim okolnostima i da na ovaj način dokažemo da nema prepreke da uradimo sve što je potrebno za bolju budućnost Srbije, za zadovoljstvo onih koji će sutra biti nosioci društveno političkog i parlamentarnog života. Hvala vam.

ja danas nisam planirao da se javim za reč, ali imamo obavezu i želju da kažem da ovo što se radi danas u Narodnoj Skupštini je veliki skandal i da to nije skandal samo za Srbiju, to je skandal za sve građane koji podržavaju ne samo politiku Aleksandra Vučića, nego podržavaju možda i njihovu politiku, ali se nadam tako isto da građani Srbije su svesni svega ovoga što se danas čini da će na narednim izborima koji budu bili, biti oni koji čine ovakve stvari, veoma kažnjeni.Ono što ja mogu da vas pitam, to je poštovana predsednice Narodne Skupštine, da li vi vidite šta je ovo ovde? Prazan papir, i na praznom papiru su sve ono što su oni uradili do 2012. godine.Ovde nema auto puteva, ovde nema novih škola, ovde nema novih zdravstvenih ustanova, ovde nema novih bolnica, ovde nema čak ni 500 hiljada radnika, jer su ih otpustili.

Ta paralela je veoma bitna i da uporedimo brojke i činjenično stanje kako je bilo tada, a kako je bilo danas. Shodno tome, dozvolite mi poštovana predsednice Narodne Skupštine da građani Srbije, uputim u ono što je veoma važno, važno, kolike su im zarade, kolike su im penzije, kolike su danas, da uporedimo politiku ove opozicije koja ne zna ništa drugo, nego da se ponaša na ovakav vandalski način ovde u Narodnoj Skupštini, a ne zna da unapredi niti našu privredu, niti našu industriju.Znate šta mi kažu industrijalci i privrednici u Jagodini? Zabrinuti su,kažu jednostavno da zbog ovakvih ljudi i zbog ovakve politike ni oni danas nemaju posla, da li će narod da kupuje, da li će narod da gradi, da li će da investira, pa sve dok se ovako ponašaju, sve staje i zato vas molim sve vas da se uzmete u pamet, da podržite Srbiju koja je Srbija budućnosti. Ono što sam rekao da 2012. godine, prosečna plata u Republici Srbiji bila

znači to je rast za 124%. Prosečna plata u Beogradu u decembru 2012. godine, bila je 499 evra, a u istom mesecu ove godine 1.190 evra, što je veoma važna činjenica i veoma važan podatak. Prosečna plata u Novom Sadu, u decembru mesecu 2012. godine, bila je 521 evro, a u istom mesecu ove godine 1.100 evra.Prosečna plata u Majdanpeku u decembru 2012. godine, bila je 387 evra, a u istom mesecu ove godine 903 evra, što je povećanje u iznosu od čak 133,7%.Ovo su građani Srbije, pokazatelji našeg rada, ovo je naša politika,

studentima, đacima bolje uslove, mladima nove nekretnine i da svako dođe do nove nekretnine, do novog stana po povoljnim uslovima i to je politika Aleksandra Vučića, to je politika koja zastupa, ona pristojna Srbija.Zahvaljujem Hvala vam.Da vas informišem o još jednoj stvari koja je važna, nakon nakon što su danas svojim nasiljem tri narodne poslanice poslali u bolnicu, i dok se borimo za dva ljudska života narodne poslanice Jasmine Obradović i bebe Sonje Ilić, pre tačno 4 minuta je veliki lider opozicije Dragan Đilas, objavio post na svojim društvenim mrežama u kome mene naziva Dakle, sada su počeli da nas pozivaju psima, ali ne sve nas, samo žene.Miloš Jovanović napadne žene suzavcem, Dragan Đilas za ženu kaže da je žene su poslali u bolnicu i to vam je današnja opozicija.Danas je za mene, ali i sve građane Republike Srbije kao Vidovdan. Danas je kao Vidovdan. Danas se u ovoj Narodnoj skupštini sve videlo, i kakav je ko i ko je za studente, a ko nije za studente i ko je za nasilje, a ko je za Srbiju koja se bori, ko je za dijalog, a ko je za mržnju. Danas nam je bio kao Vidovdan u ovom domu.Poštovane žene Srbije, da vidite da neko ko je tukao i sopstvenu ženu, pa i njenog oca, danas ovde umesto da mi se obrati preko društvenih mreža, kukavica, objavljuje da sam kuče. To sve govori o vama i o njemu, o vašem očaju, o vašoj nemoći, o vašim frustracijama.Mislili ste da ćete nas omesti šok bombama, mislili ste da ćete nas omesti suzavcima i topovskim udarima, mislili ste da tako lako možete da blokirate Narodnu skupštinu Republike Srbije, neće moći. Nastavljamo sa radom i nikada nećete pobediti. Nikada.Vi, gospodine Jovanoviću,

zaista mogu danas nazvati poslanicima, poštovani članovi Vlade, dragi građani, na dnevnom redu Skupštine danas su zakoni koji su neophodni građanima Srbije i koji su dobri za građane Srbije.U ovim okolnostima, za koje slobodno mogu reći da su nemoguće, ja ću se osvrnuti samo na zakon kojim se definiše program stambenih kredita za mlade kako bi oni pod što povoljnijim uslovima što lakše i jednostavnije i jeftinije mogli da dođu do svoje prve stambene nepokretnosti.Naglašavam da ovakav program može imati samo jaka država koja ima stabilne finansije i zdrave stope rasta. Program se odnosi na državljane Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji od navršenih 20 godina do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahteva.Kako to uopšte izgleda u praksi? U praksi, dakle, to izgleda ovako – ako kupujete stan od 75.000 evra učešće je 750 evra, troškovi obrade kredita su takođe 750 evra, a period otplate je 35 godina. Prve godine koja je grejs godina rata za korisnika je 93 evra, a država subvencioniše 124 evra. Od druge do šeste godine 175 evra plaća korisnik, a država plaća 124 evra. Od šeste godine po sadašnjoj kamatnoj stopi 340 evra. Period otplate je do 40 godina,

godina po odobravanju kredita korisnik mora stanovati u nepokretnosti koja je predmet kredita odobrenog iz ovog programa i ne može nepokretnost ili deo te nepokretnosti izdati u zakup, kao ni otuđiti

vas da ovo nije prvi put da država ovako reaguje jer, setite se, samo kad je bila pandemija izašli smo sa garantnom šemom koja je spasila našu privredu, mikro preduzeća i tada je isplaćeno više od 40.000 kredita od kojih su skoro svi vraćeni.Ovo je samo jedna mera koju sprovodimo da podržimo i pomognemo mlade. Prošle godine država je povećala izdvajanje za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta

Tako za prvo dete sada se dobija 500.000 dinara jednokratno, plus paušal za nabavku opreme od 7.500 dinara. Sa druge strane, 2012. godine za prvo dete se dobijalo samo 31.000 dinara. Nakon povećanja roditeljskog dodatka za drugo dete iznosi 600.000 dinara, a isplaćuje se u 24 mesečne rate po 25.000 dinara, plus se za drugo dete dobija jednokratno 135.000 dinara i paušal od 7.500 dinara, što je ukupno 742.500 dinara za drugo dete. Podsećanja radi, za drugo dete se 2012. godine dobijalo 124.279 dinara.Za treće dete se sada dobija 2.280.000 dinara roditeljskog dodatka u 120 rata po 19.000 dinara, plus za treće dete namenjeno je jednokratno 135.000 dinara i sedam i po

mene je sramota njihove sramote, dragi građani. Ja se u njihovo ime vama izvinjavam.Živela Srbija i čuvajte decu!

kada sam danas dolazio na sednicu, hteo sam govoriti o zakonima, hteo sam govoriti o svim dobrim stvarima koje treba da usvojimo na ovoj sednici kako bismo pomogli ne samo studentima koji su u blokadi, naravno i onima koji nisu, njihovim nastavnicima da dobiju veće plate, naravno, o nečemu što nismo ovde pominjali, a to je pomoć i seljacima, odnosno nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, pre svega u mojoj Šumadiji, imaju probleme sa imovinsko-pravnim odnosima, obrađuju parcele za koje ne mogu da dobiju subvencije i sve smo danas izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu trebali da usvojimo kako bi njima omogućili lakše podnošenje zahteva za subvencije, ali šta to vredi kada vi dođete na sednicu i doživite sve ono što smo mi od jutros doživeli.Vi dragi građani Srbije kada ovo gledate moram i ja biti ličan prema vama. Dugo sam prema vama. Dugo sam u politici. Od 2004. godine sam predsednik opštine Topola. Ovo mi je peti mandat u Skupštini Srbije i ono što sam danas doživeo voleo voleo bih da se nikada ne ponovi, ali nisam imao priliku o sada da ovo ikada doživim.Zašto sam ličan? Iz jednog razloga što sam 2004. godine, kao funkcioner Nove Srbije bio u poslaničkom klubu sa većinom članova koji danas… Tada smo bili Srpski pokret obnove – Nova Srbija, a danas je to deo POKS-a, a 2008. godine sam bio u poslaničkom klubu koji se zvao DSS – Nova Srbija i to je jedna stvar koju sam hteo da pomenem, gde mi je je prosto neprijatno da danas sa ovog mesta gde sedim i gde se danas obraćam, u plenumu gledam Miloša Jovanovića kako biber sprejom prska koleginice i kolege. Da li je to moguće i da li je to realno, dragi prijatelji, vi koji sada trubite i koji umesto da se lepo javite i kažete da li je ovo tačno što ja govorim i da li je ovo tačno što mi ceo dan govorimo i da su naše tri koleginice završile u bolnici?Moram da iskoristim i ovu priliku da koleginicama, naročito koleginici Ilić, koja je u drugom stanju, poželim brz oporavak i da beba bude dobro, a naravno, i mojim dragim koleginicama gospođi Obradović i gospođi Jasmini da poželim brz oporavak i da se ove nemile scene nikada više ne ponove.Razumem i drugačije političko mišljenje, razumem i sve stvari koje mogu da se nabroje i da se rade u Skupštini, ali nemojte na ovakav način i nemojte koristiti sve ovo od pirotehnike, do nažalost, ovog suzavca i biber spreja, da naudite svojim kolegama i koleginicama.Predsednica Skupštine je rekla - dolazi nam i 8. mart, Dan žena, i vi ste na ovakav način, na ovoj sednici koja će trajati do verovatno i druge polovine marta meseca, na ovakav način čestitali svojim koleginicama. Da li je, ljudi, ovo moguće i zašto ovo radite i kome sve ovo treba?Pre svega, pozivam i građane i sve ljude koji gledaju ovaj TV prenos, ove nesrećne sednice, da ostanu mirni, da znaju da ovde postoje odgovorni ljudi, odgovorna skupštinska većina koja će u danu za glasanje podržati ove zakone koji trebaju da donesu dobro Srbiji i, pre svega, mir u Srbiji, da nemamo više blokade ulica, da možemo normalno da živimo, da se razvijamo i da funkcionišemo, da možemo da pričamo o uspesima svake lokalne samouprave, jer svaka opština i svaki grad u Srbiji čini Srbiju jakom i jedinstvenom.Zbog toga,

i da, pre svega, još jednom, ako to vredi, zamolim moje kolege iz opozicije, ja sam bio poslanik opozicije, kao i većina ovde sa moje leve strane, ali nikada mi nije padalo na pamet da radim ovo što ste vi danas radili i da bilo koju koleginicu iz pozicije posipam biber sprejom u oči. Nemojte to raditi, mislim, ovo stvarno nema nikakvog smisla.Do pobede, živela Srbija! Okupimo se ponovo u danu za glasanje. Živeli! Dobro.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, odnosno oni koji su prijavljeni za reč nemaju više vremena iz poslaničke grupe, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč ima Dušan Bajatović.Izvolite. **Dušan

sam kolegu da pozdravim na srpskom jeziku, pošto on drugi jezik ne razume.Zahvaljujem

ima veliki dečiji san da dođe na vlast bez izbora.Ja nisam hteo da

poštovana gospodo poslanici, imao sam priliku da pogledam, ja ne volim taj pristup, ali sam pogledao sve ove regionalne medije, jedino Grci prizivaju da vi dođete u Grčku.Mislim da je ovo bilo sramno što je danas urađeno u parlamentu Republike Srbije, pre svega od vas, poštovane kolege iz opozicije.Pustite

vratim.Mislim da je slika koja je poslata iz srpskog parlamenta sramna. Ljudi, vi morate da shvatite da ne može da se dođe na vlast bez izbora. Nema obojene revolucije u Srbiji i neće je biti.

mene sramota? Vi krali, a treba da je mene sramota? Ne razumem. To mi sad nije jasno.Ako se setimo, ako me uopšte čujete, znate li šta je sledeći korak ove gospode? Da probaju da organizuju krizne štabove.

se tiče zakona koji su na dnevnom redu, ja ću ponoviti, sa Zakonom o visokom školstvu ispunjen je četvrti studentski zahtev. Isto misle i vlast i opozicija i rektori i dekani i studenti i to je verovatno danas najvažnija tačka dnevnog reda. Ja mislim da je to put ka uspostavljanju poverenja u jednom dijalogu, pre svega, studenata, ali ja računam i profesora i đaka sa Vladom Republike Srbije, a opozicija neka bira svoj put. Moje lično mišljenje je ako ovako nastavi, da to nije dobar put.Dakle, ponavljam, nikakvi krizni štabovi, nikakve obojene revolucije, nikakvi vaši planovi potkrepljeni jajima. Evo, imate sad podatak sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu,

državi.Dakle, cilj ovih sada bitno umanjenih protesta, za koje svako može da ispostavlja račun državi ne vodeći računa koliki je njegov doprinos, toj istoj državi, tom istom obrazovanju, kakvo je njegovo razmišljanje o budućnosti dece i studenata, to nije važno, važno je naneti ekonomsku štetu državi i doći na vlast bez izbora.Kolega se sada zaljubio u mene, hoće da sedne pored mene. Jedino što mi se sviđa, stalno radi iza leđa, ne znam da li je heteroseksualno ili nekako drugačije opredeljen.

za projekte koji treba da završimo. To su zakoni koji se odnose na puteve, i to su zakoni koji se odnose na izgradnju gasovoda u Srbiji i na proširenje Banatski Dvora. Ja ću ponoviti tezu da je država sa svojim investicija u infrastrukturu najveći generator rasta BDP u ovoj državi i najveći poslodavac. Čini mi se sa ovim rastom plata i u prosveti i rastom troškova i povećanjem minimalne zarade i minimalnom nezaposlenošću država je suštinski najveći poslodavac. Dobro bi bilo da strane investicije nastave da dolaze, a meni se čini da u ovoj atmosferi neće. Bilo bi dobro da dalje izlazimo u susret privatnom kapitalu. Vidim da i Vlada i Privredna komora Srbije žele da promovišu nove kreditne linije. Od kako smo dobili investicioni rejting

Dakle, postoje svi razlozi da glasamo za sve finansijske zakone.Hoću da kažem da su i izmene Zakona o deviznom poslovanju i izmene Zakona o Narodnoj banci Srbije pravilne i pravovremene i otvaraju novi prostor, pre svega, privrednicima uz pojačanu kontrolu države, a vidim da se pojačava i kontrola pranja novca.Želim

gospodo iz opozicije, slika koju ste danas poslali i u region i u Evropu i u svet ne služi vam na čast. Žao mi je što je USAID ostao bez para...Kako se zove ovaj „bebimiks“ iza mene? Kako se zove gospodin iza mene? Nepoznat mi je.

Evo, kaže kolega da zna kako se ja zovem i kaže da ću dobiti minimum 35 godina robije. Čast mi je kada nam ovakvi

Tako je i na poštenim izborima.

Narodne skupštine Republike Srbije je, čini mi se, bespredmetno, ali ima nešto važno. Važno je odavde apelovati, svega, na zvanične organe Republike Srbije da poštuju prava svakoga od nas kao građanina Republike Srbije, da budemo zaštićeni na svom radnom mestu, od fizičkih napada, od mentalnih napada, od nasrtanja koje trpimo svaki dan. Nije nemoguće da se kao odrasli ljudi odbranimo fizički, nevaspitano je, nismo navikli, se nadam da će ono tužilaštvo o kome se toliko priča napokon početi da radi svoj posao, jer su se danas u parlamentu Srbije dogodila i učinila ona dela za koja imunitet niti je alibi, niti sme da bude. Ovo je u današnjoj raspravi poslednji put da ću se uključiti kroz formu reklamiranja Poslovnika koji je odavno izgubio smisao u očima onoga što se zove srpska opozicija, ali ne i u očima građana Srbije koji moraju da shvate da će uprkos težnji da institucije budu urušene, nadam se, svaka od njih, kao što je Skupština Srbije danas, raditi svoj posao. Hvala vam.

o podsticajima Vlade Republike Srbije da mladi konačno dođu do stana, grdno se prevario.Danas smo imali jednu situaciju koja je krenula u maniru teroriste Aljbina Kurtija koji je isto ovo radio

Na stranu to što su i jedan i drugi teroristi, kao posledica njihovog terorizma danas imamo i povređene tri koleginice, a jednoj je i život još jedna simbolika između njih i terorista koja je brutalno unizila dostojanstvo Narodne skupštine.

terorističkim delovanjem u Skupštini Srbije. Nisu ništa bolji teroristi izabrani sa liste Srbija protiv nasilja. Videli smo kako su oni protiv nasilja i šta su radili ovde u Skupštini Srbije.Moram da pitam su se zaista zanosili idejom da će terorizmom u Skupštini Srbije da pokrenu građanski rat? Moram da ih podsetim da se građanskim ratom u Srbiji ne brani Kosovo, da se građanskim ratom u Srbiji ne brani Republika Srpska, da se građanskim ratom u Srbiji Srbija ne može sačuvati. To im uopšte nije važno. Njima je važno da na nasilan, brutalan način, bez podrške građana, dođu na vlast i ispune ono što se očekuje od njih, da tzv. Kosovo bude priznato od Republike Srbije i Republika Srpska nestane.Pored

Hvala vam.Danas smo po svemu sudeći imali priliku da vidimo, kao što sam rekla formiranje novog opozicionog bloka. To je udružena duvačka opozicija i UDO, to im je skraćenica, UDO protiv studenata.Studenti, znamo mi šta je naš posao. Znamo mi šta je dobro za Srbiju. Mnogi mi pišu i mnogi sa velikim nestrpljenjem prate ovu sednicu i plaše se da možda nećemo izgurati, da ovaj zakon neće biti usvojen. Nema brige. Nema brige. Uradićemo mi naš posao na dobrobit Srbije,

da li su ih podržali Severina, Marko Perković Tompson i Milo Đukanović, jer ako ih nije podržala Severina, Tompson i Milo Đukanović ništa danas nisu uradili.Dame i gospodo narodni poslanici, u Jasenovcu je bio lekar Nedeljko Zec, koji je preživeo preživeo ustaški logor Jasenovac i posle Drugog svetskog rata svedočio o starcu Vukašinu iz sela Klepac u Hercegovini. Starac Vukašin je bio odveden na klanje.

samo ti djete radi svoj posao.Samo vi gospodo radite vaš posao. Nego, ne vidim gde vam je gazda Đilas. Gde vam je gazda Đilas. Mnogo je tužan. Nije mu uspeo plan da zaustavi Narodnu skupštinu, da prekine sednicu Narodne skupštine, nego se sednica nastavila. Kao što je rekla predsednica Narodne skupštine – usvojićemo sve zakone koji su na dnevnom redu, sve zakone koji su važni za naše mlade, za naše studente, za naše radnike, za naše poljoprivrednike.Danas je na dnevnom redu, između ostalog, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Kolega Dragan Jovanović je nešto govorio o tome. Ovim Predlogom zakona omogućavamo poljoprivrednicima koji faktički obrađuju zemljište, a nemaju zaključen ugovor o zakupu da mogu da dobiju podsticaje države Srbije, da mogu da ostvare osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji od 18 hiljada dinara po hektaru. To je bio njihov zahtev.Gospodine Jovanoviću, molim vas da obratite pažnju na ovo što govorim. Poljoprivredna udruženja sa kojima smo pregovarali, a koja sva listom podržavaju njih, tražila su da se izmeni Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i da omogućimo omogućimo kroz izmene zakona da oni koji faktički obrađuju zemljište, a nisu vlasnici zemljišta i nemaju ugovor o zakupu, mogu da ostvare podsticaje u biljnoj proizvodnji i mi smo im to omogućili predlaganjem Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.Šta

Znači, nagovorili su poljoprivrednike – tražite od Vlade Srbije da vam omogući da dobijete podsticaje iako niste vlasnici zemljišta, a onda kada smo mi to predložili, kada se zakon našao u skupštinskoj proceduri, ti isti su predložili amandman da se to briše i sada, dragi poljoprivrednici, vidite ko je vaš iskreni prijatelj, a ko sa vama manipuliše.Iskren prijatelj vam je Vlada Republike Srbije.

i svima koji su tražili da im Vlada Srbije omogući da mogu da ostvare podsticaje iako nisu vlasnici poljoprivrednog zemljišta.Ovi koji im danas trube pokazuju da nisu prijatelji srpske poljoprivrede. Ali, nema veze. Neka oni, kao što je rekao stari Vukašin rade njihov posao,

da naša deca imaju budućnost i da nikada više naša deca ne žive u onim uslovima u kojima smo mi živeli.Moram živeli.Moram da vam kažem nešto, dame i gospodo narodni poslanici, evo gledam Natašu Jovanović, bila je sa mnom na mitingu, bio je i Veroljub Arsić, bio je i Darko Glišić, 29. jula, jel tako Arsiću, 2008. godine, ponašali su se na isti način na koji se danas ponašaju. Nas koji smo mirno održavali miting, nismo razbili nijedan

primenjuju slične metode, teror, nasilje, nasilje nad ženama. Oni koji govore o ljudskim pravima, o pravima žena, o vladavini prava, o demokratiji, danas su pokazali kakvi su.

da spasava dete i svoj sopstveni život, treća je napustila Narodnu skupštinu zato što ima hematom na glavi. To je njihova politika.Ništa se nisu promenili od 2000. godine. Iz godine u godinu su sve gori i gori i zato nemojte da dozvolite ni vi, ni mi, ni građani Srbije da se ovakve bitange i ovakve lopuže, ovakvi nasilnici i fašisti ikada više vrate na vlast. Srbija mora da ide napred. Nema više

a vi samo radite vaš posao. Trubite jače, trubite bolje. Imam velike uši, ali vas nešto jako slabo čujem. Živela Srbija. Ljudi moji, hvala vam ministre, samo da kažem za građane koji ne vide to, koliko su ovi iz opozicije bahati. Sada zamislite čitav dan na nas bacaju

Ovde su nas zasuli praškom za gašenje požara i sada mi viče Marsenić – opomenite ministra. Opomeni ministra.

puno.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, imali ste danas priliku da vidite primer divljaštva koje sprovode divljaci, koji predstavljaju danas opoziciju u Srbiji.Nikada se ovo nije desilo u našoj zemlji. Nikada se ovakvo ponašanje nije desilo u Narodnoj skupštini, nikada ovakva slika iz naše Srbije nije otišla u svet. Na radost Aljbina Kurtija, na radost svih onih koje plaćaju sve njih od nekog USAID-a, Roka Felera i ostalih. Ovo se nikada nije desilo. Čist primer onoga što zastupa Aljbin Kurti i zato imate u prištinskim medijima nikada veću radost na sve ove slike koje su se danas poslale iz Narodne skupštine.Poštovani građani Srbije, oni su doneli ovde danas i suzavac i šok bombe, polivali su nas svim i svačim, nikada nisu prestali da viču, da dovikuju, da bacaju, da gađaju, ali uprkos tome naša Srbija će pobediti. Nismo stali, nastavili smo sa radom zato što je rad ono što gradi Srbiju. Rad je ono što je napravilo Srbiju, rad je ono što obezbeđuje lepšu i bolju budućnost našim mladima, kao i svakom građaninu naše zemlje.Dragi prijatelji, poštovani građani Srbije, poštovani studenti, vama se obraćam Zakon o visokom obrazovanju, zakon koji je danas ovde na dnevnom redu pred vama, za taj zakon predstavnici opozicije nisu glasali da bude na dnevnom redu. Hoću to da znate koliko vode računa o vama i koliko su oni koji vas podržavaju. Glasali su za to da taj zakon ne bude na dnevnom redu, a u tom zakonu nakon teških, mukotrpnih razgovora i pregovora. Poštovani studenti uspeli smo da nađemo kompromis i da izađemo vama u susret vašem četvrtom zahtevu sa željom da se što pre vratimo u normalu, da se što pre vratite u klupe i da Srbija nastavi da raste i da se razvija.Vaš četvrti zahtev, poštovani studenti, bio je da se poveća budžet za visoko obrazovanje za 20%. Mi smo to uspeli da uradimo i te izmene su u Zakonu o visokom obrazovanju. Dodatno obezbedili smo još šest milijardi dinara za plate svih zaposlenih u visokom obrazovanju, dakle ukupno 18 milijardi dinara dodatnog budžeta godišnje za visoko obrazovanje kako bismo s jedne strane pokrili sve troškove materijala, podigli plate svih zaposlenih u visokom obrazovanju, kako bismo poštovani studenti našli način i prostor da umanjimo svim samofinansirajućim studentima školarinu za 50%. Upravo ono što je bio vaš zahtev, upravo je to sadržano u ovom Zakonu o visokom obrazovanju, upravo za to predstavnici opozicije nisu glasali i učinili su sve da o tom zakonu niti raspravljamo, a verovatno ni da ga usvojimo, ali još jednom kao što smo i obećali mi ćemo se boriti i raditi i očekujem da će ova Narodna skupština ovaj zakon koji je bio vaš zahtev danas, sutra, prekosutra usvojiti, a vi samo da vidite ko se bavi vašim interesima i ko se bori za vaše interese.Osim toga hoću da vas podsetim, svim mladima se obraćam u našoj zemlji, Zakon koji je danas pred vama poštovani narodni poslanici, je zakon o jeftinim stambenim kreditima za sve naše mlade od 20 do 35 godina. To obećanje smo dali, obezbedili smo garantnu šemu od čak 400 miliona evra kako bismo svim našim mladima koji žele da dođu do svoje prve nekretnine obezbedili subvencionisane kredite. Prvi put u istoriji, da imate mogućnost da sa 1% učešća, dakle ukoliko uzmete kredit, recimo od 75.000 evra sa samo 750 evra, što je cena jednog malo boljeg mobilnog telefona možete da dođete do vaše prve nekretnine i to vam vaša Srbija, vaša država obezbeđuje. Ako pogledate recimo taj kredit od 75.000 evra, prve godine rata kredita koju plaćate dragi mladi, iznosi 93 evra, što je mnogo manje od zakupa jednog osrednjeg stana. Od druge do pete godine plaćate ratu od samo 173 evra. Nakon toga od 340 evra. Dakle, prvih šest godina apsolutno apsolutno subvencionisani krediti koji pomažu mladima da dođu pod nikada povoljniji uslovima do prve nekretnine. To nikada nijedna zemlja nije uradila, ali ono što je važno, da Srbija pokazuje koliko je jaka, pokazuje koliko je stabilna i ovo naše javne finansije mogu da izdrže.Vas pozivam da osam dana nakon objavljivanja ovog zakona u „Službenom Glasniku“ kada ovaj zakon postane pravosnažan da se prijavite kod vaših poslovnih banaka i da iskoristite ovu mogućnost. Obzirom na veliki broj pitanja koja sam dobijao oko ovog zakona, ono što hoću da napomenem, ne postoji ograničenje kada je cena nekretnina u pitanju. Ono što postoji je samo ograničenje do 100.000 evra kredita koji možete da uzmete pod ovim uslovima.Veoma mi je mi je važno da i ovo obećanje koje smo vam dali na ovaj način i ovo obećanje ispunjavamo. Da ne zaboravimo, svaka majka može da dobije besplatno bez bilo kakve obaveze vraćanja 20.000 evra za kupovinu prvog stana kao pomoć majkama da se osnaže, da se osamostale, da dođu do svoje prve nekretnine. To je dodatno na ovaj zakon o mladima koji je danas ovde pred vama.Konačno, da ne zaboravimo čitav set pronatalitetnih mera koje smo usvojili prošle godine gde za prvo dete majke dobijaju jednokratnu novčanu pomoć od 500.000 dinara, za drugo dete jednokratnu pomoć od 600.000 dinara, za treće dete

sve činimo kako bismo našim mladima omogućili ne samo bolju i sigurniju budućnost, ne samo da im damo sigurnost da zasnuju svoju porodicu ovde, nego da na pravi način finansijski država pokaže koliko nam je stalo do njih i na koji način želimo da oni budu budućnost ove naše zemlje.Treći

To je veoma važan zakon od strane NBS. Upravo želimo na takav način da zaštitimo vaš životni standard, a sa druge strane želimo da onemogućimo da se na bilo koji način igraju sa visinom kamatnih stopa. I protiv jednog, i protiv drugog i protiv trećeg zakona, dakle svega onoga što je u interesu građana Srbije i mladih ovi divljaci koji divljaju, koji ruše i uništavaju, koji hoće da Srbija stane su bili protiv. Samo to želim da znate, da znate ko se bori i za interese građana Srbije, a protiv ovakve slike Srbije koji oni šalju u svet.Ono što je za nas takođe veoma važno poštovani građani Srbije, da nastavimo sa infrastrukturnim radovima i da nastavimo sa projektom „Skok u budućnost – Srbija 2027“ koji je predstavio predsednik Vučić još pre godinu i po dana. Mi smo po podacima od petka prošle nedelje u decembru mesecu imali prosečnu zaradu u Srbiji 926 evra. U njihovo vreme prosečna zarada bila je 329 evra, samo poređenja radi.Ono što je posebno važno, potpuno smo u dinamici da u decembru mesecu naredne godine imamo prosečnu zaradu u Srbiji od 1000 kao kao što smo i obećali, a ciljamo 1400 evra kroz projekat „Skok u budućnost“. Ne zaboravite svako obećanje koje smo po ovom pitanju dali ispunjavamo i ispunićemo takođe.Od 1. decembra prošle godine podigli smo penzije dodatnih 10,9%. Prosečna penzija u Srbiji danas je 326 evra. Poređenja radi, u njihovo vreme, vreme ovih divljaka, bila je samo 202 evra. Pri tome, nisu imali novac 2012. godine ni da isplate tog meseca penzije. To je bio juni mesec, da budem precizan, 2012. godine.Takođe, 1. januara ove godine podigli smo i minimalnu zaradu za 13,7%. Treću godinu zaredom smo dvocifreno podigli minimalnu zaradu i danas je minimalna zarada 53.529 dinara. U njihovo vreme, ponavljam, ovih divljaka koji napadaju i gađaju žene sa šok bombama, minimalna zarada bila je 15.700 dinara.Dakle, podižemo životni standard građana Srbije, ali i zakoni koji su danas ovde pred vama nam omogućavaju da nastavimo investicioni ciklus. Pred vama je

Ovim obezbeđujemo finansiranje za završetak tih radova.Imamo četiri zakona kojima se omogućava dalja gasifikacija naše Srbije, zakon kojim se omogućava izgradnja deponija za čvrsti otpad. Dakle, ne zaustavljamo investicioni ciklus koji smo započeli još 2018. godine, nakon teških godina fiskalne konsolidacije, uprkos svim izazovima sa kojima se suočava globalna ekonomija, sa kojima se suočava Evropa, samim tim i naša zemlja.Podsetiću vas, poštovani građani Srbije, nikada veći pritisci nisu bili na našu Srbiju, onoga što se dešava na Kosovu i Metohiji, od pritisaka na Republiku Srpsku, od svih izazova sa kojima se suočavamo, jer smo ostali principijelni da branimo slobodarsku, slobodnu, nezavisnu Srbiju, da nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji, od toga da smo izdržali i pobedili jednu koronu, od toga da smo pobedili i visoku inflaciju, o kojoj danas niko više i ne priča, od toga da smo uspeli da izađemo na kraj i sa energetskom krizom 2022. godine. Dakle, to samo pokazuje odgovornost naše ekonomske politike, ali takođe i snagu naših javnih finansija.Podsetiću vas, po prvi put u istoriji dobili smo investicioni kreditni rejting, po prvi put u istoriji Srbija je ušla u grupu zemalja

novih radnih mesta je otvoreno.Podsetiću vas, od 2008. do 2012. godine pola miliona radnih mesta je izgubljeno i upravo su izgubili od koji danas divljaju po Narodnoj skupštini i protestuju, da vas podsetim, poštovani građani, protiv usvajanja Zakona o visokom obrazovanju, čime ispunjavamo četvrti zahtev studenata, protiv toga da se ograniče kamatne stope na kredite, protiv jeftinih stambenih kredita za naše studente.Ono što je sramota je, pogotovo njih, što su bacanjem šok bombi, bacanjem suzavca, bacanjem raznih predmeta, uspeli da povrede tri narodne poslanice, tri žene. Jedna od te tri žene je u bolnici, bori se za život. Imala je moždani udar. Ovde govorim o Jasmini Obradović.Jednu Sonju, ženu koja ima 44 godine, koja čeka dete, evo, osmi je mesec trudnoće, danas se bori za život tog deteta, upravo zbog toga što su ovi divljaci sa moje leve strane bacali šok bombe u njih, gađali ih biber sprejom i radili sve ono što, po meni, normalna osoba ne može da radi.Ali poštovani građani Srbije, mi ćemo nastaviti da radimo. Mi ćemo nastaviti da se borimo za našu Srbiju. Mi ćemo nastaviti da svakim danom ulažemo energiju, da svaki građanin Srbije ima i veću platu, ima i siguran posao, ima i veću penziju, ima i veću minimalnu zaradu, da ima sigurnu budućnost, ne u Srbiji koju oni žele, nego u Srbiji koju gradi predsednik Vučić, u Srbiji koju gradimo mi, u Srbiji koja svoj put vidi ka nikada boljem životnom standardu i da se polako, ali sigurno, a i to je jedan od zakona koji je danas ovde pred vama, približavamo i uđemo i u tu Evropsku uniju.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, Srbija ne sme da stane, Srbija mora da radi, mi ćemo da radimo, mi ćemo da se borimo za vaše interese. Ovi divljaci su pokazali ko su, pokazali su šta su, mi od borbe za bolju i uspešniju Srbiju nećemo odustati. Hvala vam puno. Živela Srbija!

svim građanima Republike Srbije i pričate o stanovima za mlade, dok pričate o podršci mladim majkama, o podršci deci, o podršci ženama, oni su imali instrukciju da moraju da skandiraju sve vreme lideru opozicije Draganu Đilasu i zbog toga ova pesma. Da upoznam građane Republike Srbije, mali lopov

u Srbiji da je mogao za hobi da kupi klub u Premijer ligi, 619 miliona evra za Šolaka je mala krađa. Tako da je ovaj mali lopov, a ovaj je veliki lopov. Hvala vam, lepo je lepo je što vašem lideru tako skandirate, lojalnost je bitna u politici i ja verujem da će on biti zahvalan.Hajmo ovako, što se tiče čišćenja sale, moraćemo da sačekamo da bi pomogli ovim ženama koje rade, zato što želimo mi da im pomognemo da očiste salu, nisu te žene krive što mi ovde imamo terorističku organizaciju. Čistimo za njima 12 godina, očistićemo mi ovo i danas, pokazaćemo odgovornost i u tom smislu. Samo vas molim da idete sada u svoje poslaničke klubove, zato što ne možemo odmah da krenemo sa čišćenjem, pošto Uprava kriminalističke policije mora da uradi uviđaj u sali Narodne skupštine zbog unošenja pirotehničkih sredstava, tako da će to trajati sigurno oko sat vremena i u međuvremenu ne sme da se dira ništa. To je posledica toga što umesto političkih stranaka imate teroriste u parlamentu, tako da i UKP mora da reaguje.Pored toga, sutra nastavljamo sa radom u pojedinostima sutra nastavljamo sa radom u pojedinostima i raspravom o amandmanima u 10.00 časova ujutru.Što se opozicije tiče, još jednom, samo da još jednom, samo da poručim, danas smo mi, poštovani narodni poslanici većine, pokazali kako se čuva dostojanstvo Narodne skupštine. Oni su pokazali kako žele da gaze ne samo dostojanstvo Narodne skupštine, nego dostojanstvo Republike Srbije. Zamislite, poštovani narodni poslanici, zamislite građani Republike Srbije, da smo se povukli nakon šok bombi i suzavaca, to bi značilo da svaki divljak, svaki siledžija, svaki nasilnik, svaki terorista, svaka kukavica među njima može da blokira rad ove najviše zakonodavne i predstavničke institucije svih građana Republike Srbije.Danas smo im pokazali dokle smo spremni da idemo, koliko smo spremni da se borimo za ovu Skupštinu, za naše institucije i za svakog pojedinačnog građanina Republike Srbije. ako sutra nemaju ništa jače od šok bombi, suzavaca, topovskih udara i sredstva za gašenje požara, bolje da se ne pojavljuju. Nas uplašili nisu i nikada neće.Sutra u 10.00 časova nastavljamo da se borimo, a sada, shodno članu 98. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 32, 65. i 66. dnevnog reda.Živela Srbija! Nikada se nećemo povući pred najgorima u ovoj zemlji. Živela Srbija! Borimo se dalje.